obilaznicu oko Užica. Zaista mi jako puno pričamo o koridorima u ovim strateškim pravcima u koje investiramo milijardu evra, ali ne smemo da zaboravimo da su za mnoge lokalne samouprave baš ove saobraćajnice pitanje života, elementarnog kvaliteta života, osnovnih uslova života.Mi smo na jednom sastanku pred posetu radova Preljina-Požega zajedno u jednom užem timu sagledali problematiku koja prati sad autoput „Miloš Veliki“ i predsednik je presekao i dao nam je nalog da vrlo brzo uđemo u realizaciju ne samo obilaznice oko Užica, već i oko Požege, Gornjeg Milanovca, a Čačak sam po sebi izgradnjom ovog autoputa će biti rešen deonicom između Preljine i Pakovraća.U petak imamo prvi sastanak. Krećemo na tom projektu Užice-Požega-Gornji Milanovac da radimo punom snagom. Ne bih želeo da sada preciziram sve te rokove, ali imajte na umu da će to biti zaista od vrlo važnog i vrlo visokog na listi prioriteta ovog ministarstva i da će to postati deo investicija u autoput „Miloš Veliki“. Hvala.

govoriću o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH, u održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i BiH.Mostovi BiH.Mostovi su simbol trajne vrednosti, kao što je danas često citirano, naš Nobelovac Ivo Andrić reče u svom delu „ Na Drini ćuprija“, mostovi su simboli čvrste građevine, koja je večno prisutna, dok su ljudski životi prolazni.Zato je od krucijalnog značaja da podržimo ovaj predlog zakona sa pogledom u budućnost za koju se zalaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Ostavimo demone prošlosti i zajedno gradimo novu budućnost za čitav region, za korake, kojima će mostovima mira koračati nove generacije.Ovaj sporazum se odnosi na održavanje i rekonstrukciju putnih međudržavnih mostova reke Save, Drine, Uvac.Kroz plan i program, održavanje rekonstrukcije, koja nije samo rekonstrukcija, već i čitav novi bedem, stabilnost u regionu, noseći stub mira za koji se zalaže Aleksandar Vučić i SNS, to su cvetovi nove epohe balkanskih naroda, svetlo i simbol novog temelja budućnosti.Politika Aleksandra Vučića bila je i jeste, da gradi mostove mira i stabilnosti. Tu posvećenost najbolje možemo videti u ovom zlu od pandemije, koja nas je sve zadesila od pomoći preko vakcina i medicinske opreme, svima u regionu, kao što se u vreme strahovitih zemljotresa koji pogodili Hrvatsku, najbolje videla veličina državnika koji je sa Vladom Srbijom bez trunke oklevanja, priskočio u pomoć i to jeste razlog zašto je narod Srbije glasao i izabrao Aleksandra Vučića, čiji je jedini interes dobrobit građana Srbije, ali i dobrobit okruženja, u kome živimo.Takođe živimo.Takođe da se borimo za svoja prava, da živimo u miru, za pravo na lično dostojanstvo, i stabilnost koja nam je svima preko potrebna, obnavljajući sve ono, ali baš sve ono što je bivši režim bahato trošio, a sem ličnih interesa ništa mu nije bilo sveto, ponajmanje narod, putevi koji čine krvotok jedne zemlje, a samim tim privlače i nove investicije,

od mosta na Adi, gde se još utvrđuje stepen pa nadalje, od bankovnih računa na Mauricijusu, Hong Kongu, Moldaviji, Bugarskoj, Švajcarskoj i ko zna na kojim još poreskim, rajevima, do 68 miliona, ali ni to im nije bilo dovoljno.Jedini

ali i svim poštenim i slobodnim ljudima koji imaju hrabrost da Đilasu, to pitanje i postave.Imaju li šta da o politici Aleksandra Vučića, koji pomaže čitav region, kažu u Evropskom parlamentu, npr. pojedinci koji ovde imaju ogromnu podršku, koji su Srbiju doveli do ivice propasti, švercera šunki i perača prozora Đikija 619 miliona i njegovih satrapa Marinike Mauricijus,

ali su na svojim bankovnim računima, jakim novcem, koji su oteli od naroda Srbije, samo su tu jaki.Danas su nervozni, jer čuju da ruka pravde kuca na vrata.Aleksandar Vučić obezbeđuje Srbiji da ide napred sa novim bolnicama, putevima, fabrikama, povećanjem plata i penzija, novim radnim mestima, ali da na tom putu isto tako Vučić ceo region, narod Srbije to vidi, ali još više vidi i ceo svet i zato živela Srbija.

dame i gospodo narodni poslanici i na prvom mestu cenjeni građani, Odbor Narodne skupštine za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikaciju je na sednici održanoj 25. marta 2021. godine razmotrio i jednoglasno podržao Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i BiH.Na predlog predlog delegacije Republike Srbije dogovoreno je da se primeni privremeno stupanje na snagu Sporazuma danom njegovog potpisivanja. Razlog za privremenu primenu Sporazuma i mogućnost postupanja po Sporazumu odmah nakon potpisivanja s obzirom da je završena neophodna tehnička dokumentacija i moguće je odmah započeti sa rekonstrukcijom.Pored

u vidu činjenicu da Odbor vodi izuzetno kvalitetna i odgovorna žena, narodni poslanik Katarina Rakić, kojoj ovom prilikom čestitam i na imenovanju na mesto predsednika Parlamentarne mreže za digitalnu bezbednost, sigurna sam da će saradnja između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Odbora Narodne skupštine i u budućem periodu biti ne samo formalizovana i institucionalizovana, već i uspešna i efikasna saradnja koja zahteva međusobno poverenje, a sve u cilju realizacije infrastrukturnih projekata u predviđenim rokovima.Republika Srpska jedan je od dva entiteta u BiH pored Federacije BiH. To da je Republika Srbija stožer stabilnosti u regionu govori i nesebična pomoć predsednika Republike Srbije ne samo srpskom narodu, već i ostalim narodima u okruženju.S obzirom da su moje kolege prethodnici izneli mnoge činjenice i rezultate i kako se ne bismo ponavljali

Kao ratno siroče ta izuzetno dobra i hrabra žena sa majkom je došla u Bor i njena lepša strana starosti se ogleda u tome da je u Boru dočekala treću generaciju.Do dolaska Aleksandra Vučića dešavalo nam se da na putu za BiH od strane konduktera budemo provociranu uz pitanje da li idemo za bosansku ili pak za hrvatsku Dubicu? Baka je uvek odgovarala da idemo u Kozarsku Dubicu. Tada bi nam naglo upadali u kupe, budeći nas iz sna, kako bi nam pokazali da srpski narod ni u vozu ne može da oseća sigurnost.Danas, zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića i nesebičnoj pomoći kako Sarajevu i Srebrenici, tako i Banja Luci, Kozarskoj Dubici, Trebinju, Drvaru, ne samo u vakcinama kada su im najpotrebnije, već i u infrastrukturnim projektima imamo odličnu saradnju sa našim susedima.Narod se više neda prevariti. Ljudi ne veruju nečijim rečima, nego delima. Sada smo došli u situaciju da se u Bih, ali i u Republici Hrvatskoj njihov narod stidi pojedinih političkih analitičara koji sve ovo što je uradio Aleksandar Vučić nazivaju ne solidarnošću, već pseudo solidarnošću.Ne samo pružanjem pomoći, već i iniciranjem ideje o Mini Šengenu Republike Srbije je potvrdila svoju ulogu stuba regionalne stabilnosti i nosioca razvoja čitavog zapadnog Balkana. Upravo je Aleksandar Vučić najiskreniji zagovornik oko pitanja kulturoloških, jezičkih i ekonomskih barijera i uspostavljanja slobodnog protoka ljudi, robe, kapitala i usluga.Pored

Tekst Sporazuma u pravljenju, održavanju rekonstrukciji drumskih mostova na zajedničkoj državnoj granici je takođe usaglašen. I ovom prilikom čestitam ministru Momiroviću i njegovom timu na postignutim rezultatima i na velikom posvećenom radu, uprkos sramnom napadu i kritici ministra i „Utisku nedelje“.Poštovani ministre, vaša dela govore mnogo više i od njihovih 1.000 reči. Zato oni što nikada ništa nisu ni uspeli da urade i što su iza sebe ostavili ruševine umesto mostova i mogu samo da govore.U danu za glasanje sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić, za ono što je nama najsvetije, - Za našu decu, sa posebnim zadovoljstvom ću podržati današnji Predlog zakona, kao što sam to uradila i 25. marta 2021. godine na sednici Odbora, imajući u vidu činjenicu da mostovi spajaju obale i ljude, da predstavljaju simbol života, ljubavi i prijateljstva.Za kraj svoj izlaganja svim Srbima, Bošnjacima, Hrvatima citiraću rečenicu iz pesme našeg poznatog nobelovca Ive Andrića koja glasi: „Ne ruši sve mostove, možda ćeš se vratiti.“Živela pomirljiva politika Aleksandra Vučića, posebna zahvalnost našem predsedniku što se danas vakcinisao u Borskom upravnom okrugu.

i vratim program unazad, da vidim kako je izgledao taj „Utisak nedelje“. Nisam mogao da gledam one mlade nade opozicije, zaista, Borisa Tadića i Čedomira Čupića, ali verujem da su ljudi koji su igrali kolo oko spomenika Stefana Nemanje…Da Nemanje…Da se samo razumemo, Srbija je demokratska zemlja, nas podržava, pre svega predsednika Republike, podržava oko 58%, 60% ljudi, ima i onih ljudi koji glasaju za druge, ali oni kad vide koje mlade nade idu napred verujem da su oni otrčali da odigraju jedno kolo, tako da nisam mogao to brižljivo da propratim, ali sam morao da gledam sebe kao utisak u „Utisku nedelje“, jer ja nekako pamtim „Utisak nedelje“ iz 2001. godine, u to neko teško vreme kada su zaista stvarnu i realnu vlasti imali neki opskurni likovi iz Surčina, iz Zemuna i neke sumnjive strukture su zaista bile i ta vrhovna vlast…„Utisak nedelje“ je tada bila emisija i sada gledam sebe u toj emisiji kao utisak, prvo i onako montiran potpuno stojim iza svojih reči, nema šta. Odlično sam sve rekao, sve bi to ponovo ponovio, čak onako izmontirano jedno da stoji do drugog ne bi tu ništa menjao, ali nisam siguran da toj emisiji

se pretvorio u jedan lični obračun autora prema predsedniku Republike. Zaista to ne mogu da razumem. Zašto? Prvo, mi svi gledamo predsednika kao jednu istorijsku ličnost, kao dominantnu ličnost, kao jakog čoveka, kao čoveka koji je podigao ovu zemlju, onda i okupio region uprkos naporima, ali ja, iskreno da vam kažem, pošto ga i poznajem malo bliže, znam da je on, pre svega dobar čovek, to je ono što ne može da se vidi sa strane, ali ako ga poznajete vi znate da je on jako empatičan, jako dobar, jak ali i pravičan. Prosto ne mogu da shvatim da neko može sebe do te mere da mobiliše, da celu jednu emisiju stavi u funkciji napada na jednu ličnost, makar on bio Aleksandar Vučić istorijska ličnost i predsednik Republike.

mi vrlo brzo u julu ili avgustu, ne držite me baš u dan, krećemo investicije u Boru, komunalnu infrastrukturu, četiri postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, 105 kilometara kanalizacione infrastrukture, 80 miliona evra Bor i Borsko jezero, sve ćemo rešiti u smislu komunalne infrastrukture.Bor će doživeti jednu potpuno drugačiju perspektivu sa ovim investicijama. Bor nam je jedan od prioriteta i

Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić. Zahvaljujem, predsedavajući.Gospodine Orliću, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege poslanici, građani Republike Srbije, Srbija je u prethodnom periodu pokazala svoju privrženost razvoju regiona, njegovom ujedinjavaju i povezivanju samih naroda, zato što smo svi u ovom periodu i na putu ka EU, ali zajedničkim snagama se borimo protiv jednog od najvećih izazova u poslednje vreme, a to je borba protiv koronavirusa.Inače, Sporazum koji je danas pred nama je još jedan u nizu važnih sporazuma koji će pomoći da se naša država poveže bolje sa susednom Bosnom i Hercegovinom i, zahvaljujući ovom sporazumu, kao što smo imali prilike da čujemo od prethodnih govornika, države će zajedničkim snagama u narednom periodu raditi na održavanju mostova koji nas povezuju preko reka Drine, Save i Uvac.Inače, to su mostovi koji spajaju naše narode, koji su kroz istoriju povezani, ali, nažalost, administrativnim granicama su razdvojeni.Inače, na ovaj način, kao što sam rekao, fizičkim putem bićemo povezani, a svakako zahvaljujući inicijativi „Mini Šengenu“, čiji je inicijator predsednik Aleksandar Vučić, svako poziv za priključenje ovoj inicijativi ima i Bosna i Hercegovina, obezbediće se još bolje i jače povezivanje u drugim segmentima kao što su privreda, kultura, prosveta, obrazovanje, mladi, trgovina.Inače, pokazali smo u ovom periodu da umemo da budemo šampioni, da se borimo za interese i građana Republike Srbije, ali ne samo Republike Srbije, već i šire. Mi nismo samo uspešni po tome što smo u prethodnom periodu uspeli da izgradimo dve kovid bolnice u rekordnom periodu, za četiri meseca, da ćemo graditi novu kovid bolnicu kod Novog Sada, da smo uspeli, zahvaljujući borbenosti našeg predsednika Aleksandra Vučića, i da obezbedimo veliki broj respiratora, koji danas služe da se sačuva zdravlje naših građana, da se izborimo za njihovo zdravlje. Nabavili smo i veliki broj vakcina i retka smo zemlja u Evropi koja ima mogućnost da svojim građanima ponudi četiri različite vakcine kada je u pitanju vakcina protiv korone.Ono korone.Ono što je jako bitno da kažemo jeste da nije suština da se mi samo hvalimo ovim rezultatima, već, zapravo, ne želimo da dozvolimo da drugi, posebno naše komšije, ako imaju probleme da ispaštaju. U ovoj borbi, kao što sam rekao, nismo sami, već svi zajedno učestvujemo.Mi danas, zahvaljujući uspešnom sprovođenju procesa vakcinacije, imamo oko 26% populacije vakcinisano jednom dozom, odnosno 19% populacije koja je revakcinisana, odnosno vakcinisana drugom dozom.Ono što želim da napomenem jeste koliko smo mi privrženi i pomažemo našim komšijama, da smo mi donirali određenu količinu vakcina i građanima Severne Makedonije, da smo donirali građanima Crne Gore, 2. marta smo to učinili građanima Bosne i Hercegovine, gde je donirano pet hiljada doza „Astra-Zeneka“ vakcina, taman toliko da se otpočne proces vakcinacije kod njih, pre svega lekara, koji, kao što i naši medicinari, što je uvaženi kolega doktor govorio, bore se za zdravlje svojih građana i oni se bore za zdravlje građana u Bosni i Hercegovini, tako da je Bosna i Hercegovina postala na ovaj način treća država od republika bivše Jugoslavije koja je dobila našu pomoć, a mi smo apsolutno otvoreni i spremni da svakom našem susedu, svakom našem prijatelju pomognemo kome je pomoć u ovom teškom trenutku potrebna.Podsetiću vas da se tu naša pomoć nije završila, već da smo 23. marta donirali Republici Srpskoj 30 kliničkih i pet transportnih respiratora i 10 hiljada maski koje će svakako pomoći u njihovoj zajedničkoj borbi za očuvanje zdravlja građana.Ne samo da je ovo način kako smo se borili, već smo svoje granice otvorili, omogućili i državljanima susednih država vakcinišu kod nas. Sećamo se svi slike od prošle nedelje, gde smo i u Beogradu i Nišu imali velike gužve građana drugih država koji su došli da se vakcinišu u Republiku Srbiju, tako da je za tu priliku oko 10 hiljada doza vakcina opredeljeno.Konkretno, kada pričamo o privrednicima ne samo iz Bosne i Hercegovine, već i Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i sa područja Kosova i Metohije, ali i drugim građanima sa ovih područja, sve u cilju da se zajednički izborimo, da stanemo na put ovoj pošasti, koronavirusu i da sprečimo širenje novih sojeva.Dok se mi borimo da gradimo mostove koji će spajati naše države, koji će nas spajati sa susedima, i u ovoj borbi se trudimo da budemo jedinstveni. Imamo, nažalost, i one druge koji se trude da nas razdvoje i koji se trude da te mostove uruše i koji jedino čime se bave jesu pretnje Mislim, naravno, na ovu čuvenu vanparlamentarnu opoziciju, na Đilasa, Jeremića i na njihove saradnike, koji, evo, kao što smo videli, u poslednje vreme počeli su međusobno da se svađaju i da se prepucavaju, bez obzira koliko se oni trudili da govore da imaju samo prosto razmimoilaženje mišljenja. Svi znamo da to nije tačno.Oni dok su bili na vlasti jedino što su znali da grade su mostovi prema egzotičnim destinacijama, gde su iznosili novac građana Republike Srbije. Stavljali su na svoje račune koje su, naravno, koristili kako bi se enormno obogatili i ono što danas rade jeste upravo da sačuvaju taj novac na tim računima i sve što pokreću jeste upravo odbrana tih svojih nedela, da tako kažem.Pored toga što su gradili te mostove i spajali se sa egzotičnim destinacijama, neki od njih su bukvalno gradili mostove da bi iznosili taj novac. Podsetiću vas, pričao sam i o tome, to je čuveni Most na Adi, koji je izgradio Dragan Đilas. Setimo se da je inicijalna vrednost i procena trebala da bude 160 miliona evra i da se to na kraju završilo na 400, pa i više miliona evra.Danas miliona evra.Danas zahvaljujući hrabrim novinarima istraživačima znamo gde je taj višak novaca završio i čudo je samo što nije završilo konkretno samo na egzotičnim destinacijama, već i na nekim čudnim destinacijama, gde ljudi u tim državama čak ne čuvaju novac, a oni su se našli pametni da taj novac tamo iznesu.U svakom slučaju, ovim pitanjem baviće se u narednom periodu nadležni organi i jasno će zapravo pokazati šta su ti politikanti, sadašnja opozicija, nekada ljudi koji su, nažalost, bili na vlasti radili samo da bi obezbedili svoj novac u inostranstvu.Ono što je interesantno, videli smo da njihova sujeta nema granica, tako da pored dve stvari za koje znamo, a to je svemir i ljudska glupost koji nemaju granice, uspešno je dokazano da je njihova sujeta još jedna stvar koja nema granicu.U svakom slučaju, ovakve inicijative o kojima i danas razgovaramo, kao što je ovaj sporazum, je samo jedan od niza sporazuma za koje sam siguran da će biti pred nama parlamentarcima, koji će omogućiti da Srbija kakvu danas znamo, a to je jaka, moderna, Srbija koja napreduje, koja se razvija, koja privlači mlade akademce iz inostranstva da se vrate i da žive ovde i da rade, da se još bolje poveže sa svojim susedima. Naravno, u interesu je da čitav region napreduje i da čitav region može još efikasnije i bolje da se izbori sa izazovima koji su sada pred nama i budućim izazovima koji će biti pred nama.Gospodine ministre, u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću zajedno sa kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, podržati ovaj Predlog sporazuma, jer smo svi videli i u diskusijama kolega pre mene, a i siguran sam u budućim diskusijama koliko je ovakav vid povezivanja važan za sve nas. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Tijana Davidovac.Izvolite.

kao i produbljivanju bilateralnih odnosa dve zemlje.Ono što moram istaći jeste da je Srbija ostvarila veliki pomak kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture i da prednjači u odnosu na zemlje u regionu.Razvoj infrastrukture je, pre svega, važan jer podstiče ekonomski rast. Bez putne infrastrukture nema novih investicija, kao ni otvaranja novih radnih mesta.Putna

došla na vlast a kada je u pitanju izgradnja putne infrastrukture u našoj zemlji jesu brojni problemi poput nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, kao i kašnjenje sa projektima zbog kojih su dobavljačima plaćane kazne.To je period kada su često najavljivani projekti za koje su postojali samo idejni planovi i period kada su radovi otvarani i po nekoliko puta, a u periodu od 2000. do 2012. godine izgrađeno je svega 63 km auto-puteva.U periodu posle 2012. godine izgradnja putne infrastrukture postala je prioritet. Pored izgradnje novih auto-puteva, radilo se i na održavanju putne mreže, gde je obnovljeno preko 4.000 km državnih i lokalnih puteva, od kojih je većina prvi put asfaltirana. Recimo, samo u opštini Lazarevac, rekonstruisano je preko 230 km putnih pravaca.Od 2012. godine urađeno je 362 km auto-puteva, u okviru kojih je završen južni i istočni krak Koridora 10, koji je predstavljao jedan od najzahtevnijih građevinskih projekata u Evropi.Takođe, urađen je deo Koridora 11 u dužini od 120 km, koji povezuje Beograd i Čačak.Trenutno se u Srbiji gradi 262 km auto-puteva, u okviru kojih Moravski koridor zauzima ključno mesto u dužini od 112 km.Pored završenih i započetih auto-puteva do 2025. godine u planu je da se izgradi 435 km auto-puteva i preko hiljadu kilometara brzih saobraćajnica.Kada se završeni planirani auto-putevi Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, Beograd-Vršac, Vožd Karađorđe, Požega-Boljare, Ruma-Šabac, kao i druge deonice, putna infrastruktura Srbije biće potpuno promenjena, što će značajno olakšati putovanje kroz našu zemlju, ali će značajno doprineti i našoj ekonomiji. Biće ostvaren jedan od ključnih preduslova za dalji razvoj Srbije.U danu za glasanje poslanička grupa „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, podržaće ovaj sporazum. Hvala na pažnji.

ja ću takođe na početku svog izlaganja izraziti svoje zadovoljstvo da je na dnevnom redu sporazum čiji je cilj održavanje i rekonstrukcija mostova između Srbije i Bosne i Hercegovine.To je jedan od brojnih dokaza da Srbija vodi politiku mira u regionu, da se zalaže za stabilnost, za bržu i jaču ekonomsku saradnju i za pomirenje. Nema dileme da se radi o iskrenim namerama državnog rukovodstva Srbije da vodi ozbiljnu i odgovornu politiku, čiji je cilj ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta, povećavanje životnog standarda i bolji život svih građana na prostoru bivše Jugoslavije.Međutim, da vidimo kako na ovu politiku reaguje bošnjačka politička, verska i intelektualna Da li ona prihvata ispruženu ruku saradnje od strane Beograda, da li prihvata ovu dobronamernu politiku, dobrokomšijsku politiku ili ne? Nažalost, zvanično Sarajevo, bošnjački političari, na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, gotovo 26 godina od završetka rata ratno-huškačku politiku, politiku širenja mržnje i netrpeljivosti prema Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu. Navešću samo nekoliko primera.Bakir

Beograd i Banja Luka ne priznaju nepostojeći genocid u Srebrenici, dok god se ne odreknu, kako kaže Bakir Izetbegović – izopačene politike. To isto ponavlja i vrhovni verski poglavar Bošnjaka u BiH, Husein Kavazović, to ponavlja i potpredsednik Republike Republike Srpske iz reda Bošnjaka, Ramiz Salkić.Pored

da su Srbi skloni ubijanju svojih komšija Bošnjaka, da je Srbija izvršila agresiju

da je usvajanje Deklaracije o osnivanju Republike srpskog naroda u BiH, kasnije nazvana Republika Srpska, 9. januara 1992. godine, početak sveg zla, početak genocida nad bošnjačkim narodom. Da li su to poruke mira i saradnje zvaničnog Sarajeva? Nažalost, nisu.Želim ovom prilikom da poručim, što se tiče lično mene, apsolutno nije moguće nikakvo pomirenje i poverenje između Srba i Bošnjaka dok god bošnjačka politička intelektualna i verska elita ne odustane od najbezočnije laži i izmišljotine da se u Srebrenici desio genocid.U Srebrenici se nije desio genocid. U Srebrenici se desio jedan od brojnih zločina koji su se dešavali, nažalost, na prostoru bivše Jugoslavije, a te su zločine činile sve tri strane, odnosno sve zaraćene strane.Kako mi da prihvatimo odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 2007. godine da se u Srebrenici desio genocid, kad je ta odluka zasnovana na nepravednim, pristrasnim i lažnim presudama Haškog tribunala? Kako ja mogu da prihvatim da se u Srebrenici desio genocid, kad je taj isti Haški tribunal, čije su presude bile, ponavljam, osnov za odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu, kada je 2012. godine Haški tribunal doneo sramnu, skandaloznu presudu o oslobađanju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, i to Drugostepeno veće, preglasavanjem tri prema dva, iako je Prvostepeno veće gotovo konsenzusom donelo presudu da su Gotovina i Markač bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata na čelu sa Franjom Tuđmanom, čiji cilj je bio proterivanje srpskog naroda sa područja Krajine, i tom prilikom su počinjeni masovni zločini, izvršena sistematska pljačka, paljenje i uništavanje srpske imovine.Kako da prihvatim da se u Srebrenici desio genocid, kada je Haški tribunal doneo sramne i skandalozne odluke o oslobađanju ratnih zločinaca i to i to jednog od komandanta tzv. armije BiH u Srebrenici Nasera Orića i teroriste Ramuša Haradinaja.Kako da prihvatim da se u Srebrenici desio genocid, kada su brojne presude Haškog tribunala prema pripadnicima vojnog i političkog rukovodstva Srba iz Republike Srpske Krajine, Republike Srpske i SRJ u velikoj u velikoj meri zasnovane na lažnim iskazima svedoka.Postoje činjenice koje su utvrđene da sud nije sankcionisao beznošče laži tih svedoka, iako je na osnovu tih lažnih iskaza su neki ljudi osuđeni na doživotne kazne zatvora.Kako da prihvatim da se u Srebrenici desio genocid, kada se sramno ćuti o više o 3.200 ubijenih Srba na području srednjeg Podrinja od 1992. godine do 1995. godine. Samo od aprila do decembra 1992. godine, dakle u prvoj godini rata ubijeno je preko 400 Srba na području opštine Srebrenica, preko 560 Srba na području opštine Bratunac, uništena su 43 srpska sela sa preko 100 zaseoka, veći broj verskih objekata, uništeni krstovi na pravoslavnim grobljima. Većina ubijenih su bili srpski civili, žene, deca, starci. O tim se žrtvama ćuti.Ne možemo govoriti o bilo kakvom pomirenju između Srba i Bošnjaka dok god se ne uspostave između ostalog isti standardi u suđenjima za ratne zločine. Neprihvatljivo je da početkom jula kada se obeležava stradanje više od 3.200 Srba u Bratuncu, znači stradanje Srba u srednjem Podrinju, dakle u opštinama i Srebrenica, i Zvornik, i Bratunac, i Milići, i Šekovići, i Vlasenica da niko od predstavnika bošnjačke politike neće doći u Bratunac da se pokloni srpskim žrtvama, a onda sedam dana kasnije dolaze predstavnici Međunarodne zajednice u Potočare i tamo se samo glorifikuju bošnjačke žrtve i samo se priča o genocidu.To nije dobronamerna politika Sarajeva. To je politika, ponavljam mržnje i netrpeljivosti prema Srpskom narodu, prama Srbiji, Republici Srpskoj.Ja se snažno zalažem za pomirenje između srpskog i bošnjačkog naroda, ali to pomirenje i iskrena saradnja se može samo uspostaviti na punoj istini.Srbija istini.Srbija snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i dosledno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.Šta kaže Bakir Izetbegović? On ne priznaje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. On uspostavlja najbolje odnose sa Prištinom i kaže da mu je žao što Bosna i Hercegovina ne može da prizna lažnu državu Kosovo.Jel to dobra komšijska politika zvaničnog Sarajeva? Jesu to isti standardi? Naravno da nisu. Istu ili gotovo sličnu politiku imamo i od strane zvaničnog Zagreba.Dakle, podržavam ovaj Sporazum, podržavam iskrene namere državnog rukovodstva Srbije da uspostavlja najbolje odnose u regionu, ali plašim se da, ponavljam, nije moguće pomirenje između Srba i Bošnjaka dok god bošnjačka bošnjačka elita se ne suoči sa zločinačkom politikom Alije Izetbegovića, dok ne odbaci tu politiku, dok ne prihvati iste standarde u suđenjima za ratne zločine, dok se ne poštuju jednako sve žrtve i Srpske i Albanske, dok ne odustanu od lažnih optužbi i bezdušnih laži o genocidu o Srebrenici, o Srbima da su loš narod, o Srbima da su skloni ubijanjima svojih komšija Bošnjaka, dok god iskreno ne prihvati Dejtonski mirovni sporazum, dok god ne prihvati iskreno Republiku Srpsku, dok bošnjački predstavnici ne dođu 9. januara u Banja Luku i sede tamo zajedno sa predstavnicima srpskog naroda. To bi bila iskrena politika zvaničnog Sarajeva.Na kraju želim da kažem da ću u danu za glasanje da podržim ovaj Sporazum. Hvala. Radenković. **Mirela Radenković** Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre, uvaženi građani Srbije, građani Srbije, BiH u Srbiji ima pravog i iskrenog prijatelja koji to pokazuje poštovanjem teritorijalnog integriteta i jačanjem privrednih i političkih veza. Najbitniji i najvažniji prijateljski gest Srbije je donacija vakcina koju je u Sarajevu uručio predsednik Aleksandar Vučić.Danas Vučić.Danas kada se sve države zatvaraju u svoje okvire, Srbija je svojim primerom pokazala da se može raditi drugačije. Pokazali smo da smo i kao region upućeni na međusobnu saradnju.

Takođe, Srbija je posvećena jačanju saradnje između zemalja regiona i to je jedini način da čitav region napreduje, jer svi smo mi balkanski narodi i samo zajedničkom saradnjom i dogovorima sami sebi pomažemo.Prilikom

Da je saradnja Srbije i BiH dobra, naročito na polju ekonomije, pokazuje podatak da je trgovinska razmena u vreme korona virusa iznosila milijardu i 740 miliona evra. Takođe, saradnja se ogleda i kroz investicije, Srbija je na trećem mestu zemalja koje su investirale u BiH.Sporazum između Srbije i BiH o održavanju međudržavnih putničkih mostova takođe je još jedan do pokazatelja dobre saradnje. Ovim sporazumom jasno su definisane obaveze obe države. Srbija je preuzela održavanje i rekonstrukciju šest mostova, a BiH pet.Infrastruktura i povezivanje su ključ bržeg razvoja. Što više zajedničkih projekata, što više zajedničkih sporazuma svakako je dobra vest za građane Srbije, za građane BiH, ali i za čitav region.Rezultat tih projekata i rezultat tog povezivanja svakako je bolja budućnost ljudi koji žive na ovim prostorima. Takođe, danas moram da pomenem i autoput Sarajevo–Beograd. To je prvi autoput koji će Srbiju povezivati direktno sa Bosnom i Hercegovinom. To je put, autoput od velike važnosti za privrednike, za turizam, odnosno za čitav region.Danas, Srbija gradi autoputeve. Danas, Srbija gradi puteve mira. Srbija je jaka i stabilna zemlja, cenjena u regionu, kao i u svetu. O Srbiji se danas govori sa uvažavanjem. Imamo jaku i stabilnu ekonomiju. U ovim teškim vremenima pomažemo i privredu i građane da zajedno prođemo kroz krizu izazvanu korona virusom, a ujedno gradimo i dobre komšijske odnose. Zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija danas ide putem razvoja i napretka sa ciljem da svojim građanima stvori pristojan i dostojanstven život.U danu za glasanje sa zadovoljstvom ću podržati ovaj sporazum, jer ovaj sporazum i svi zajednički projekti i svi zajednički dogovori pišu novu budućnost Srbije i Bosne i Hercegovine. Hvala.

Srbija se opredelila za gradnju, kako reče naš uvaženi poslanik Marijan Rističević, mostova, a ne zidova u regionu i svetu.Za politiku mira, politiku solidarnosti, politiku bezbednosti i politiku ubrzanog ekonomskog razvoja, a kako ja često volim da kažem, a motor ubrzanog društveno-ekonomskog razvoja je naš uvaženi predsednik Republike Aleksandar Vučić.Poštovani narodni poslanici, posebno smo zainteresovani za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom, ali i Republikom Srpskom i muslimansko-hrvatskom federacijom, bez obzira na našu prošlost i tretiranje te prošlosti. Prošlost možemo i moramo istražiti na bazi istorijskih izvora. To moramo učiniti i mi i Bošnjaci i Hrvati zbog naše budućnosti.Kada

Isto to vredi i po pitanju Srebrenice. Nauci, poštovane dame i gospodo, moramo dati prednost, tragajući za istinom, pa makar ona zadirala u najsvetije temelje jednog pojedinog naroda.Kada je u pitanju Srebrenica, najvažnije o Srebrenici znati da se na njenom području ginulo u vremenu od 1992. do 1995. godine. Srpska populacija u području Srebrenice bila je izmasakrirana od strane muslimanskih snaga.

iznosi 3.262, a od toga 880 stradalo je iz redova vojske i policije, dok su 2.382 žrtve bile civili.Najviše civili.Najviše Srba stradalo je u 1992. godini, više od 71% od ukupnog broja žrtava u tom kraju. Međutim, takozvana međunarodna zajednica bila je slepa i gluha

koji su priznali nezavisnost Bosne i Hercegovine pre dogovora njena tri konstitutivna naroda Srba, Bošnjaka i Hrvata, znajući da će se upravo taj čin

1992. godine. Upravo je to bila inicijalna kapisla za otpočinjanje krvavog rata u BiH.Kutiljerov plan iliti Lisabonski sporazum zasnivao se na tri stuba i to suverenosti BiH, ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i kantonizaciji. To je bila šansa za mir.Posle povlačenja potpisa sa Kutiljerovog plana od strane Alije Izetbegovića sporazum je propao, jer ga je pozvao Klinton, on se složio na početku, povukao sporazum i rat je otpočeo. Zapad ne bi mogao to ostvariti da nije bilo Alije Izetbegovića. Alija je na pitanje, podvlačim, da li bi žrtvovao mir za nezavisnost, odgovorio da bi žrtvovao. Tako je isto učinio i dr Franjo Tuđman u Hrvatskoj, koji je rekao, citiram - rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije želela, ali mi smo procenili da samo ratom možemo izboriti samostalnost Hrvatske. Zbog toga smo vodili političke pregovore, a iza tih pregovora smo stalno naoružavali svoje oružane postojbe. Znači, mi Hrvati smo rat mogli izbeći, a ne bi ostvarili nezavisnost Hrvatske, završen završen citat.Vidite, dame i gospodo, ja bi voleo da istoričari hrvatski i bošnjački zaista daju relevantne izbore i da sučeljavamo, ne samo u naučnim časopisima, ni knjigama, nego i u parlamentima.Da li se u Srebrenici zaista desio genocid? To ne zavisi isključivo od toga šta se pod tim pojmom podrazumeva, to zavisi isključivo isključivo od toga šta se pod tim pojmom podrazumeva, a ne od toga kakva je bila presuda Haškog tribunala u bilo kojem pojedinačnom slučaju. To je vrlo bitno.Izvinite, ali moram zaista ovde dati definiciju genocida, jer oko toga imamo problema. Šta je genocid? Jedan niz radnji čiji je cilj uništavanje jedne nacionalne etničke, rasne ili religiozne determinisane ljudske grupe. Genocid podrazumeva postojanje jedne specijalne namere, podvlačim ovo, specijalne namere da se genocid počini tzv. dolus specijalis, jer bez toga ne bi bilo genocida bez obzira na broj žrtava, radilo bi se o homocidu

kada mi Hrvati dobijemo državu, svi Srbi staće pod jedan kišobran. Dakle, pre rata nameru da će uništiti taj narod itd.Dakle, itd.Dakle, to bi bio genocid, a u tom smislu zaista je genocid bio 1941. do 1945. u NDH, ali i "Oluja", jer mi imamo pre rata u Hrvatskoj, ja bar imam negde oko 200 citata hrvatskih državnika, koji su namere iskazivali da Srbe treba proterati, uništiti ili pokatoličiti.Kako znate, poštovani građani, vršene su velike laži u BiH kada je u pitanju srpski narod zbog demonizacije. Cilj je bio demonizacija Srba kako bi ga bombardovali, a onda i uništili. Ja ću samo, primera radi, jedna od mnogo brojnih laži bila je i ta da su Srbi u BiH držali 47 logora za silovanje

Komisija UN za ratne zločine iznela je cifru 330 dokumentovanih slučajeva silovanja počinjenih od sve tri strane u sukobu kako Bošnjaka, Srba, tako i Hrvata.Tako je jedna Muslimanka, koja je svedočila da je bila silovana od Srba i pri tom ostala u drugom stanju, porodila crno dete u Ženevi. I to kad bacite u štampu širom sveta onda zaista demonizacija na svaki način.Pored Međunarodne zajednice predvođene SAD najveći neprijatelj najveći neprijatelj Srba bili su i sami pojedini Srbi. Skoro da nije poznat slučaj u istoriji da je neki narod, predstavnici nekog naroda preko izjava svojih elita sami sebe toliko demonizovani kao što su to pojedini Srbi radili. Zapravo, ostvaruje se Hegelova proročanska misao o tome kako nakon završetka borbe pobeđena strana poprima ideologiju njenih gospodara.Tadašnje političke elite u Srbiji govore tačno one laži koje im nameću njihovi SAD gospodari. Zapad je uveliko nagrađivao pojedince. Ja ću samo jedan slučaj mogu vam stotine slučaja, jer su pojedini ljudi živi danas aktuelni u politici, ali jedan slučaj.Tako

u stranoj štampi upravo pisao o tzv. zločinačkom delovanju srpske vojske na Kosovu tokom humanitarne agresije NATO. Molim vas obratite pažnju. Njegove izjave koje je dobio navodno od svedoka svodile su se na sledeće, Srbi su pred roditeljima Albancima otkidali glave njihove maloletne dece, tela bez glave prodavali su njihovim roditeljima za 5.000 maraka tako su ubili barem 800 Albanske dece ispod pet godina. Dalje, srpske snage nikada nisu nailazile, tvrdi Filipović, teroriste OVK, srpski tenkovi služili su za ubijanja Albanske dece i civila.Ono što je važno Filipović je bio osuđen zbog špijunaže od strane vojnog suda na sedam godina zatvora, ali su ga peto oktobarski revolucionari oslobodili. Gle čuda,

dočekao ga je poljoprivrednik u pokušaju, Zoran Živković, gradonačelnik Niša, a kasnije, nažalost i premijer Vlade Republike Srbije, sa buketom cveća ga dočekao, kasnije postao državni sekretar u Vladi Republike Srbije, da dalje ne navodim, a ti ljudi su i danas aktuelni.Isto tako nikakvih logora za silovanje nije postojalo u Republici Srpskoj, a tvrdili su stotine da ih je bilo. Uostalom, to je najbolje posvedočio jedan od najvećih mrzitelja Srba, Bernard Kušner. On je početkom rata izmišljao pored ostalog da su Srbi posedovali logore za silovanje. Međutim, sustigla ga valjda griža savesti, pa je ipak 2004. godine izjavio, citiram – nije bilo nikakvih logora smrti, koliko da su ta mesta bila užasna mislio sam da će moji navodi izazvati bombardovanje Srbije, završen citat.U Srebrenici nije bilo nikakvog genocida, poštovane dame i gospodo. Projekat Srebrenica osmislili su Bil Klinton, Alija Izetbegović i dr Franjo Tuđman. Klinton se zalagao za to da srpske snage uđu u Srebrenicu i izvrše pokolj Muslimana, te da će onda bombardovati Republiku Srpsku. O tome svedoči i predsednik SDP-a Srebrenice Musliman Hakija Meholjić, a o tome je uvaženi narodni poslanik prošli put govorio, dr Aleksandar Aleksandar Martinović, a danas jedan poslanik aludira na njegovu diskusiju kao da nije tačna, on je zaista citirao, a evo ja ću ponoviti taj citat. Meholjić je rekao, citiram – znate, meni je Klinton nudio u aprilu 1993. godine da četničke snage, srpske, tako su ih nazivali, uđu u Srebrenicu, izvrše pokolj 5.000 Muslimana i da će biti vojna intervencija, završen citat.Jedan od najvećih mrzitelja srpskog naroda bivši francuski ministar inostranih poslova Bernard Kušner priznao je da u stvari nije bilo nikakvih masovnih grobnica, ne samo ni za silovanje, nego i masovnih grobnica, a njegove ranije izrečen ocene o tome imale su za cilj da se bombarduju Srbi itd.Da vas na mnogo ne zamaram sa ovim citatima kako vidite ne radi se o ovim citatima od strane Srba, nego od strane inostranih izvora. Da se u Srebrenici nije desio genocid potvrdio je i prvi komandant mirovnih snaga UN u Sarajevu general Luis Mekenzi. On je rekao citiram neukusno je reći, ali mora da se kaže, ako se čini genocid onda se ne puštaju žene, jer žene su ključ za održavanje grupe koja se želi uništiti, završen citat. Kako znate u Srebrenici su puštene prilikom ratova, žene su puštene.Poštovani narodni poslanici, tvrdnja da su srpske snage ubile oko osam hiljada muslimana nikada nije niti će biti dokazana. To je obična konstrukcija koja je bila naručena od strane SAD, odnosno Bila Klintona kako bi mogao izvršiti bombardovanje Srba. Josif Bodanski iz Međunarodnog udruženja za strateške sudije u Vašingtonu, savetnik američkog senata za terorizam nazvao je cifru od sedam hiljada ubijenih u Srebrenici običnom dezinformacijom. On kaže, citiram svi nezavisni forenzički dokazi ukazuju na broj od nekoliko stotina muslimanskih žrtava i to verovatno u nižim stotinama. Neprestano insistiranje na visokom broju muslimanskih žrtava takođe služi prikrivanju prethodnih ubistava civila u tom gradu od strane muslimana, završen citat. To je na početku mog govora, govorio sam o tri hiljada Srba u Srebrenici i okolini o kojima nažalost se retko govori.Filip Korvin, bio je u vreme rata oko Srebrenice očevidac, ali najviši zvaničnik UN. On je On je u svom istraživačkom projektu rekao, citiram – činjenice iznete u ovom izveštaju predstavljaju jasan argument da je cifra hiljada ubijenih sa kojom se često barata u međunarodnoj zajednici jedno neodrživo preterivanje. Prava cifra verovatno je bliža Završen citat. Korvin je sve do svoje smrti 2012. godine stalno tvrdio da Srbi su ubili oko sedamsto bosanskih muslimana i da je razlika između tog broja i osam hiljada koja se stalno propagira, čisto politička.Poštovani politička.Poštovani narodni poslanici, Srbi, Bošnjaci, Hrvati trebaju se okrenuti budućnosti i sarađivati na svim poljima unatoč različitom viđenju ratne prošlosti. Prošlost treba izučavati ali trebaju je izučavati profesionalci istoričari na bazi istorijskih izvora, tragajući za istinom koliko god ona bila gorka za dotični narod jer to deluje lekovito. Jedino tako ćemo imati svi zajedno sretniju budućnost.Na kraju, poštovani građani ne bi valjalo gospodina Đilasa ne spomenem. Dok naš predsednik Srbije, Aleksandar Vučić svakodnevno vraća međunarodni ugled naše zemlje, ne samo u Evropi nego širom sveta, sprovodeći politiku mira, kako vidite politiku solidarnosti, ne samo u regionu nego i šire, politiku politiku zdravlja svih naših građana u zemlji i okruženju, politiku ubrzanog ekonomskog napretka u ovim teškim pandemijskim vremenima, bitanga, Dragan Đilas čini sve da sačuva svoje ogromne milione i eura i dolara na računima Mauricijusa, Švajcarskoj, Holandiji, Bugarske, Hrvatske, Hong Konga i bog zna kojih još zemalja. Neka mu je Bog u pomoći. Hvala Zahvaljujem.Preostalo vreme za raspravu je 35 minuta.Reč ima narodna Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gospodine ministre, poštovani građani Srbije, pred nama je danas još jedan sporazum koji govori o tome da je Srbija jedna prosperitetna zemlja, zemlja napretka, zemlja koja nastavlja da niže istorijske uspehe verujući u sebe, u svoju snagu i naravno u svoj narod.Iz tog razloga zaista verujem da će uvaženi narodni poslanici koji sede u ovom visokom Domu prihvatiti ovako definisan sporazum i da će ga prihvatiti, naravno, u danu za glasanje, ja ću to svakako učiniti, zajedno sa svojom poslaničkom

pre svega se odnosi na rekonstrukciju 11 međudržavnih mostova, putnih prelaza preko reka Save, Drine i reke Uvac. To je za građane Republike Srbije od izuzetno velikog značaja, kao naravno i za građane BiH.To je BiH.To je pokazatelj politike koju sprovodi SNS, politike koju sprovodi predsednik Republike Aleksandar Vučić i naravno Vlada Republike Srbije, to je svakako politika povezivanja, politika mira i stabilnosti u regionu.To smo najbolje pokazali pre nekoliko dana, kada smo organizovali besplatno vakcinisanje za sve građane iz regiona, dakle za strane državljane, kao naravno i za privrednike iz regiona, a bilo je i onih iz Albanije, onih iz BiH, onih iz Hrvatske, što je upravo pokazatelj da je Srbija apsolutni lider u regionu bez premca u ovom delu Evrope.Da se vratim na Sporazum. Naime, ovim sporazumom, definisano je, tj. Srbija se zapravo obavezala da će rekonstruisati šest mostova preko reke Drine, dok se BiH obavezala da će rekonstruisati dva mosta preko reke Save i tri preko reke Uvac.Mostovi su ti koji povezuju ljude, koji brišu razlike među ljudima i bez obzira da li se izjašnjavamo kao Srbi, kao Bošnjaci, kao Hrvati svi smo mu u biti jednaki i svi mi imamo zapravo iste potrebe i svi smo mi ljudi.O tome je govorio naš cenjeni nobelovac, Ivo Andrić, i ako mi dozvolite za trenutak da ga citiram : „Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Svačiji i prema svakome jednaki, korisni, podignuti uvek smisleno na mestu na kom se ukrštava najveći broj ljudskih potreba istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo“.Dakle, ulaganjem u mostove ulažemo u povezivanje ljudi, u zadovoljavanje osnovnih ljudskih egzistencijalnih potreba i zato ovaj sporazum koji je danas na dnevnom redu ima veliki značaj, pre svega jer produbljuje bilateralne odnose između Republike Srbije i BiH i, naravno, podstiče unapređenje regionalne infrastrukture.Za razliku od onih koji su godinama uništavali ovu zemlju ostavivši je bez ikakve perspektive, bez ikakve nade da će sutra biti bolje,

građane.Upravo ti, danas pretenduju da lažima i manipulacijama ponovo dođu na vlast, ne bi li završili ono što su započeli i ne biraju sredstva da se obračunaju sa svima koji su spremni da građanima Republike Srbije kažu istinu u lice, a to je, poštovani građani i građanke Republike Srbije, to je da ste godinama pljačkani, da je otimano parče hleba iz usta vaše dece, da ste imali privredu koja je bila urušena i u kojoj su funkcionisale samo kompanije pojedinih političkih lidera. To je, poštovani građani, da ste imali jednu ekonomiju, jednu državu u kojoj je stopa inflacije bila 11,5%,

da ste imali državu u kojoj bezbednosni sistem gotovo da nije postojao i da, cenjeni građani i građanke Republike Srbije, niste mogli da imate nadu da će sutra biti bolje.Za razliku od njih, mi poverenje građana Republike Srbije dobijamo na izborima i dobijamo isključivo našim zalaganjem i rezultatima. To najbolje potvrđuje i nedavno istraživanje koje je sprovedeno i koje kaže da

SNS.Podsetiću građane Republike Srbije da je čak 70% budžeta za 2021. godinu opredeljeno za kapitalna ulaganja, za infrastrukturne projekte.

kraja 2021. godine mi ćemo biti jedina ekonomija u Evropi koja će da gradi čak osam auto-puteva u istom momentu.Dakle, gradimo četiri auto-puta, a to su: Fruškogorski koridor, Moravski koridor, auto-put od Požarevca preko Velikog Gradišta do Donjeg Milanovca i, naravno, auto-put Beograd-Zrenjanin.I pored ulaganja u putnu infrastrukturu, mi akcenat stavljamo na ulaganje i u železničku infrastrukturu, tako da se u ovom momentu gradi brza pruga od Beograda do Novog Sada i tu deonicu će građani Republike Srbije da prelaze za nešto više od 30 minuta. Mi želimo da razvijamo i južni deo naše zemlje, želimo da ekonomski osnažimo i podstaknemo, tako da, želimo da gradimo i brzu prugu od Beograda prema važila izreka – što južnije, to tužnije. Danas, svi mi koji dolazimo sa juga naše zemlje znamo da više nije tako.Mi želimo da povežemo celu teritoriju Republike Srbije, da se umrežimo, i to ne samo u okviru granica naše zemlje, već da se povežemo i sa regionom i da na taj način iskoristimo dobar geo-strateški položaj koji Republika Srbija zapravo ima.Na ima.Na taj način želimo da ostvarimo tu, pre svega, ekonomsku dimenziju, u smislu da na taj način podstičemo ekonomski rast, podstičemo priliv investicija, otvaranje novih radnih mesta, ali sa druge strane mi želimo da ponudimo nadu mladim ljudima da mogu da ostanu u Srbiji i da upravo u Srbiji na svojim vekovnim ognjištima zasnivaju svoje porodice.Već nekoliko puta govorila o tome u plenumu i govoriću uvek, zato što se zalažem za to da mladi ljudi koji su otišli u inostranstvo da se vrate u Republiku Srbiju, da u našoj zemlji pronađu svoje uhlebljenje, da pronađu zaposlenje i da svo svoje znanje i iskustvo koje su sticali svuda širom sveta, primene u našoj zemlji, jer nam je potrebna jaka, snažna, mlada i zdrava Srbija.Na sve ove rezultate koje sam nabrojala možemo da budemo ponosni svi mi zajedno, jer smo uspeli zajedno da ih ostvarimo menjajući navike, menjajući način razmišljanja, prolazeći kroz težak period da bismo danas mogli da merimo uspehe, i to ne one pojedinačne uspehe koji se mere nulama na kojekakvim računima, ne, već uspehe koji se mere kilometrima auto-puteva, brojem novootvorenih fabrika i koracima koji nas dele od lepše, svetlije budućnosti za našu decu.Ono decu.Ono što bih na kraju želela da poručim je da treba da prestanemo da se žalimo na našu zemlju za sve neuspehe i nedaće, da treba da pođemo od sebe i da uradimo dobro svoj deo, jer smo svi mi delovi jedne iste slagalice u kojoj se svi zajedno borimo za bolji život, za bolju i lepšu Srbiju, lepšu, svetliju i napredniju budućnost za našu decu. Živela Srbija.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Reč ima Veroljub Arsić.

BiH.Naravno, neki u Srbiji su se i zapitali zašto mi to radimo. Postoji više razloga. Ima onih političkih, naravno, ima onih demografskih, ima i onih čisto ekonomskih.Politički šaljemo poruku da se Srbija zalaže za mir. Demografski po pitanju migracija ekonomskih. Po pitanju razvoja regiona u ekonomskom smislu i Srbije kao države u ekonomskom smislu, jer ako neko misli da će Srbija na duži vremenski rok da ima ovakav rast ekonomskog razvoja, a da pri tome privrede u regionu stagniraju ili beleže gubitke u velikoj je zabludi.Jednostavno, delimo isti ekonomski prostor, upućeni smo jedni na druge, naše privrede su kompatibilne. Svakako da zbog toga imamo jednu veliku ekonomsku razmenu koja daje za pravo da se ulaže u infrastrukturu, pa čak, kroz sporazume i sa drugim državama.Onaj demografski jeste zato što na teritoriji BiH živi veliki broj građana koji su pripadnici srpskog naroda. Cilj Republike Srbije nije da oni napuštaju svoja ognjišta zbog ekonomske nemoći države u kojoj žive i sele se po Evropi, u dijasporu ili dolaze u maticu Srbiju, cilj Republike Srbije je da oni ostanu na tom prostoru, a da ekonomski budu razvijani i da ekonomski ne postoji taj motiv zbog koga bi dolazili u Srbiju. Svakako da jedan od ovih sporazuma ide tome u prilog.Međutim, gospodine ministre, koliko god da se vi upinjete da objasnite koliko je ovo značajno za Republiku Srbiju, koliko god svi mi zajedno ulažemo velike napore da se Srbija izgradi u svako smislu, koliko god ulažemo napore da se smanji broj nezaposlenih u Srbiji za 320 hiljada radnih mesta, novih radnih mesta, odnosno povećao broj zaposlenih u odnosu na 2011. godinu, bez obzira što je Republici Srbiji dato preko 2,5 milina doza vakcina, bez obzira što je sad već preko 21% vakcinisanih, bez obzira na to što smo dali pomoć privredi na početku pandemije kada je bilo vanredno stanje, koje je naša privreda trebala da preživi, šta god da ste uradili gospodine ministre, vi, ja, bićete zajedno sa predsednikom Republike Srbije optuženi da to ne radite za narod, da to ne radite za građane, da to ne radite za Srbiju, nego da radite da biste opstali na vlasti.Evo, unazad nekoliko dana, ta teza preovladava kroz medije koje kontroliše Dragan Đilas. Uvek će da vam se javi neki penzioner koji će traži da mu se vrati penzija, koja je umanjena 2014, odnosno 2015. godine.Gospodine ministre, tada niste bili u politici, mere fiskalne konsolidacije započete su krajem 2014. godine, to je bio novembar mesec. Tačno je da je tada zbog jako lošeg stanja koje je država imala u javnim finansijama trebalo kupiti vreme da se započne oporavak srpske privrede i da kroz taj oporavak imamo bolju ekonomsku situaciju nego tada.Nažalost, tada su morale da budu smanjene i penzije, jedan deo penzija, ne svih penzionera i zaposlenih u organima državne uprave.Znate li, ministre, kolike su bile uštede na penzijama za taj period 2015/2016, 2017. godine, kada smo počeli sa ublažavanjem mera. Na penzijama se uštedelo negde oko 700 miliona evra. Da li znate koliko je Đilas prihodovao od 2008. do 2012. godine? Isto 700 miliona evra. Deo tih 700 miliona evra nalazi se na Mauricijusu, po raznim egzotičnim destinacijama, pa, bih tog našeg sugrađanina koji traži da mu država vrati umanjenu penziju, pozvao da tuži Dragana Đilasa, da mu taj deo novca koji mu nedostaje, a koji nije hteo da solidarno podeli sa državom da mu to da Dragan Đilas, jer da nije on ukrao tih 700 miliona evra, penzije ne bi bile ni smanjene.Ali, zamislite tu percepciju, gospodine ministre, da je bolje napraviti stelt autoput, da vas ne bi napali, da se dodvoravate građanima i ponovo budete ministar, doduše, oni koji su pravili stelt autoputeve, a svedoci smo da je toga bilo do 2012. godine, pa nestao nam je čitav autoput od Preševa do Vranja, jel tako? Nema ga, plaćen je.Svi kriju novac po egzotičnim destinacijama i Mauricijusu. Tada bi valjda vas Đilas obožavao.Kažu da smo onih 100 evra, tzv. helikopter novac, davali građanima da bi pobedili na izborima koji su bili održani 2020. godine. Taj novac je bio potreban građanima i zbog vanrednog stanja, pandemije i zbog psihološkog stanja, i da se kroz taj novac naš realni uslužni sektor, pa i turizma održi na jednom određenom nivou. Nema to nikakve veze sa izborima, ali je lepo praviti kao jedno poređenje. Da smo takvi kao što nas oni predstavljaju, gospodine ministre, da li bi mi 2016. godine, raspisali vanredne parlamentarne izbore? Tada smo imali komotnu većinu ovde u Narodnoj skupštini, 156 poslanika je imala lista koju je predvodio Aleksandar Vučić. Jer, samo u tom trenutku mere fiskalne konsolidacije su bile najžešće, najžešća su bila umanjena i u javnom sektoru i u penzijama i mi smo izašli na izbore.Sad dolazimo do do apsurda još jednog, koji je, po meni morbidna stvar. Spominjali smo do sada puteve, neki novac, mostove, pruge, aerodrome, ali da optuže predsednika Republike Srbije da je obezbedio vakcine ne da bi zaštito javno zdravlje i živote građana Srbije, nego da bi pobedio na predsedničkim izborima. Pazite to ludilo.Godine 2009. i 2010. nismo imali ni jednu jedinu vakcinu protiv svinjskog gripa. Ljudi u Srbiji su umirali. I oni valjda zato to nisu nabavljali, da bi mogli više da ukradu. Još kažu – nije Vučić kupio te vakcine, to smo mi građani kupili. Pa, ko je i rekao da je kupio Aleksandar Vučić? Kupila je Srbija, prihodima koje ima iz budžeta, koji puni naša privreda, naši građani. Jedan tih od tih 100 evra se vratio državi kroz poreze, doprinose zaposlenih, itd, Ali, po njihovoj percepciji, bolje je da ukradete. To je njihova percepcija. Tako oni gledaju državu.Zašto napadaju toliko Aleksandra Vučića? Pa, da bi došli na vlast. Zašto hoće vlast? Pa, zato što je Srbija ponovo finansijski i ekonomski mnogo jača nego kad su odlazili sa vlasti i ponovo hoće 700 miliona evra za četiri godine. Ponovo hoće da pune svoje račune po deviznim destinacijama i na Mauricijusu. A narod, pobediće ih. Kako je ono rekao Mirko Cvetković statistički, Srbija je izašla iz krize samo to građani još ne osećaju. E, sad prave neke obrnute statistike – da Srbija nije izašla iz krize, ali da građani pogrešno osećaju da mnogo lakše žive nego što su živeli za vreme njihovog režima. I statistički će opet da kažu da ti putevi koji se prave, ti mostovi koji se obnavljaju i prave, nemaju nikakvog ekonomskog smisla, jer zašto bismo mi rešavali problem naših građana Republike Srbije tako što će oni zbog svih tih projekata da dobiju priliku da ostanu u Srbiji.Njima je cilj da naši građani napuste Srbiju i odu u EU, ne da budu u Srbiji u EU. Draganu Đilasu je cilj, Šolaku i svima ostalima da građani Srbije napuštaju Srbiju, jer njihovo obećanje EU u koju su nas vodili 12 godina je da smo imali strahovite migracije u periodu od 2003-2004. do 2014. godine, koji su uzrokovani baš time kakva nam je bila ekonomija i privreda, kakva nam je bila infrastruktura, kako su naši ljudi i građani živeli. To je njihova vizija Republike Srbije, pošto su uvideli da nemaju kapacitet da Srbiju odvedu u EU. Rešili su da građane proteraju tamo, čak i one kojima se ne ide. A usput, što će biti bogati, pa, to je valjda nagrada. Naši građani treba da se pomire. Učinili su im uslugu, oterali su ih iz mesta gde su se rodili, gde su se školovali, gde su porodice planirali da ostvare. To je nagrada na koju polaže pravo Dragan Đilas, Šolak, Mišković i cela ta bulumenta, to bogatstvo. Otvorili su nam oči da u Srbiji nema budućnosti.Zato najviše Aleksandar Vučić smeta. Zato svaki rezultat i uspeh koji Srbija ima to je zarad, eto, da ostanemo na vlasti. A oni bi da dođu da kradu ponovo. E, pa, neće više nikad oni doći na vlast! Možda neki drugi, jednog dana, prirodno je izgubiti izbore u normalnom demokratskom društvu kakvo je Srbija, ali ova bulumenta, ovi lopovi koji su ojadili Srbiju, koji su napravili „stelt“ puteve, koji su nam zatvarali fabrike, koji su nam upropašćavali porodice…Gospodine ministre, meni je nešto preko 50 godina, 14 godina mi je ukrao Dragan Đilas i njegov režim, 14 godina života ukrao je svakom čoveku koji je bio živ tada u Srbiji.Ovi mlađi imaju prilike da mnogo više osete kvalitet ovih reformi koje sada mi sprovodimo. Ali, ta lopuža, da bi sejao po svetu novac, mi je otela, ne samo meni, nego još sedam ili osam miliona građana Srbije, godine života i deo budućnosti. Zato više nikad oni da vladaju Srbijom neće. Izvolite. **Olja Petrović** Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Uvaženi ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.Razlozi za potvrđivanje ovog sporazuma su potreba održavanja i rekonstrukcije međudržavnih mostova. U Sporazumu je sadržano njih 11, nakon čega će se urediti osnove saradnje, kao i podela nadležnosti između država.Ugovorne strane su napravile podelu da će održavanje i rekonstrukciju na šest mostova vršiti Republika Srbija, dok će BiH na ostalih pet, i to će obavljati nadležni organi i druga pravna lica definisana zakonima i drugim propisima u državama ugovornih strana.Takođe, nadležni organi i druga pravna lica će za potrebe sprovođenja ovog sporazuma obezbediti i staviti na raspolaganje drugoj ugovornoj strani odgovarajuću dokumentaciju koja se tiče predmetnog i nadležno ministarstvo države jedne ugovorne strane blagovremeno obaveštava nadležno ministarstvo druge ugovorne strane o planiranim radnjama, privremenom režimu saobraćaja i vremenu trajanja rekonstrukcije mostova.Zajednički operativni tim će u roku šest meseci od dana potpisivanja sporazuma pripremiti plan i program održavanja rekonstrukcije mostova koji će sadržati izveštaj o stanju mostova, sa preporukama za potrebe vrste radova, procenom finansijskih sredstava i dinamičkim planom.Za sprovođenje ovog sporazuma obezbeđena su sredstva Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, kojim se izdvojeno čak 330 milijardi dinara za kapitalne investicije.Danas se u Srbiji gradi više nego što se gradilo decenijama iza nas. nas. Ništa više nije daleko. Sve što je urađeno u oblasti infrastrukture, novi putevi, pruge, aerodromi, su veliki ponos svih nas.Programom „Srbija 2020- 2025“ u 2021. godini predviđena su ogromna ulaganja u kapitalne investicije, koja će značajno još više podići rast BDP u Srbiji, a već smo prvi po stopi rasta BDP-a u Evropi i to je pokazatelj da smo stabilna država, da smo reagovali pravovremeno, dobro i odgovorno i prilikom krize koja je zadesila ceo svet.Srbija nastavlja da se gradi, pa nas u ovoj godini očekuje više važnih infrastrukturnih projekata, a svakako među njima najznačajniji su novi auto-putevi i brze saobraćajnice, čija gradnja počinje tokom 2021. godine, pa bi tako do 1. decembra trebalo da imamo u izgradnji čak osam auto-puteva. Očekuje se početak radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, ali i izgradnja auto-puta i brze saobraćajnice do Požarevca, zatim do Velikog Gradišta, pa do Donjeg Milanovca.Trenutno se radi na auto-putu Čačak - Požega, gradnji moravskog koridora do Čačka preko Kruševca do Pojata i auto-putu Kuzmin - Sremska Rača.Radovi su u toku i na auto-putu Ruma - Šabac Loznica.Takođe, u planu su radovi na još dva važna auto-puta, a to su Zrenjanin - Beograd, šumadijski koridor "Vožd Karađorđe", a očekuje se i gradnja deonice auto-puta od Požege do Boljara ka Crnoj Gori, dugačka čak 107 kilometara, koja će ubrzati putovanje ka Jadranskom moru.Predviđenim sporazumom, koji je danas pred nama na dnevnom redu, doprineće se daljem razvoju i unapređenju regionalne infrastrukture, kao i produbljivanju bilateralnih odnosa dve zemlje.Već smo svedoci da su odnosi Republike Srbije i BiH i te kako na visokom, prijateljskom nivou, što se i videlo u ovoj krizi. Srbija je svojim postupcima, svojoj podrškom BiH, ali i celom regionu, svojim nesebičnim deljenjem vakcina, ali i odlukom predsednika Aleksandra Vučića da se u Srbiji mogu vakcinisati i strani državljani, postavila nove standarde prijateljstva, solidarnosti i svesti o opštem zajedničkom interesu, bez obzira na naciju, veru ili pripadnost određenoj društvenoj grupi.Srbija grupi.Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem borbu sa koronavirusom od samog početka gleda kao borbu za živote ljudi, a ne kao političku borbu.Početkom marta prve doze vakcine u BiH stigle su iz Srbije. Članovima predsedništva BiH lično je Aleksandar Vučić uručio vakcine kao pomoć Srbije ovoj zemlji u kriznim vremenima.Takođe, osim zaposlenih u Ustavnom sudu BiH, koji su se vakcinisali u Srbiji, prethodnih dana su mogli svi zainteresovani građani da dođu i vakcinišu se u našoj zemlji, iako su strani državljani. To je solidarnost Srbije koja će u istoriji ostati upamćena.U prethodno periodu je Aleksandar Vučić i srpskom članu predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku uručio i medicinsku opremu, odnosno 30 kliničkih i pet transportnih respiratora i 10.000 N-95 maski, kao poklon Srbije Republici Srpskoj.Srbija je pokazala da je u svakom trenutku spremna da pomogne svojim prijateljima kojima je pomoć potrebna, jer samo zajednički možemo da pobedimo ovu pandemiju. Srbija je svojim mudrim postupanjem i prijateljskim odnosom našeg predsednika uspela da obezbedi sada ukupno 3,5 miliona doza vakcina, dok je samo iz Kine u Srbiju dopremljeno 2,5 miliona doza vakcina. Danas je kineskom vakcinom vakcinisan i sam predsednik Aleksandar Vučić u Rudnoj Glavi.Ohrabruje nas činjenica da imamo 26% od ukupne punoletne populacije vakcinisane jednom dozom i 20% sa dve doze, dok je u starosnoj populaciji između 65 i 74 godine vakcinisano preko 51% stanovništva, pa je broj zaraženih počeo da pada poslednjih sati kao i broj ljudi na respiratoru.Osim što smo obezbedili vakcine za naše građane predsednik Aleksandar Vučić se definitivno potvrdio kao lider regiona, pa i cele Evrope odlukom da vakcine protiv korona virusa ponudi i građanima regiona, i to ne kažemo mi, već o tome pišu hrvatski mediji.U trenutku kada vakcinaciju ceo svet vidi kao jedini izlazak iz pademije, Srbija je među najboljim u Evropi i u svetu u pogledu imunizacije stanovništva.

Zlim jezicima ostaje da kritikuju, jer oni samo to i znaju. Ljudi vide rezultate i cene rad i trud i vaš i našeg predsednika i samo nastavite da radite kao i do sada i ovim putem koristim priliku da vas javno pozovem da posetite i Pirot grad odakle ja dolazim.U danu za glasanje zajedno sa poslaničkom grupom Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću ovaj predlog zakona. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima Aleksandar Mirković. kolege narodni poslanici, uzimajući u obzir da je ostalo nešto manje od pet minuta za diskusiju, ja ću svoj govor pokušati maksimalno da skratim, ali želim da se osvrnem na diskusiju kolega poslanika koji su pre mene diskutovali i mislim da ste i vi, ministre, bili u prilici da vidite koliko je ova diskusija danas bila konstruktivna i koliko svi poslanici danas polažu punu nadu i veru u vas u Ministarstvo koje vi predvodite, ali pre svega u Vladu Srbije i politiku predsednika Aleksandra Vučića.Morate to da razumete iz prostog razloga što poslanici dolaze iz raznih krajeva naše zemlje i do 2012. godine većina tih krajeva je bila apsolutno zapuštena. Njihova infrastruktura je bila zapostavljena i nije čudo da u 21. veku za neke građane Srbije je svakodnevnica bila da nemaju asfalt. Nažalost takvu situaciju nam je ostavila Demokratska stranka i tada režim Borisa Tadića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića.Sve ovo što smo danas čuli govori u prilog tome da je Srbija za vrlo kratko vreme postala, ne samo lider u regionu, već je postala jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi i jasno je sebe pozicionirala kao zemlju u koju vredi ulagati, zemlja koja nudi perspektivu i budućnost deci i generacijama koje dolaze i postala je zemlja koja više ne kleči i ne savija se ni pred kim, ali je uvek tu za pruženu ruku i za ruku pomirenja sa svakim.Danas smo čuli mnogo stvari koje se tiču odnosa između Srbije i Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i odnosu Srbije sa ostalim zemljama u regionu. Nažalost, mislim da niko to od kolega poslanika nije pomenuo, 2015. godine u julu mesecu predsednik Aleksandar Vučić je napadnut u Srebrenici kada je još jednim gestom, ljudskim gestom, pokušao da pokaže da je Srbija uvek spremna za pomirenje, za dijalog. Međutim, tamo je naišao na golu borbu za život, ali nažalost do dana današnjeg niko nije odgovarao za to. Niko u Srbiji nije zlopamtilo, niti je predsednik Aleksandar Vučić to uzeo nekome za zlo, već nekoliko nedelja, možda mesec dana kasnije imali smo uzvratnu posetu predstavnika BiH Beogradu.Kada pričamo o donacijama, mislim da je već mnogo toga rečeno i Srbija će nastaviti da gradi i škole i vrtiće i da ulaže u infrastrukturu u Republici Srpskoj, a to danas možemo zato što je naša ekonomija jaka i stabilna, a sve zahvaljujući odgovornoj politici koju sledimo, a koju nam je trasirao predsednik Aleksandar Vučić.Što se tiče mostova, mostovi nisu samo nešto što fizički vidimo, nisu to ni kilometri, nisu to ni tone uloženog materijala. Mostovi su, pre svega, odnosi između ljudi i mostove gradimo mi sa ove strane i svako drugi sa one druge strane. Dokle god ima prostora za dijalog i pomirenje, Srbija će uvek biti ta koja će pružiti ruku pomirenja.Međutim, ostalo je još minut i po, pa ću završiti uskoro, kada pomenete most u Beogradu i u Srbiji, nikako da taj most nas ne podseti na most Dragana Đilasa koji je preplaćen više puta, koji je duplo više puta plaćen u odnosu na most u Francuskoj, koji je opet duplo puta duži. Ono što nama ostaje kao boljka velika jeste činjenica da kada smo pitali zašto su se na taj način ophodili prema budžetu Beograda, prema budžetu Srbije, nismo dobili odgovor, a danas, vidimo poslednjih nedelja, poslednjih meseci, da li je nešto dva puta, da li je nešto tri puta preplaćeno najbolje pokazuju računi na Mauricijusu, u Hong Kongu, u Švajcarskoj gde se budžet grada Beograda i građana Srbije, preko Dragana Đilasa i njegovih firmi, osiromašio.Nisam slučajno upotrebio taj termin duplo puta.

pa jedan deo ostane u troškovima, a drugi deo završi kod njega.E, da nam se nikad više duplo puta, kako on to kaže, ne bi ponovilo, zato su građani Srbije jasno njega poslali u političku istoriju i političku prošlost.Vama, poštovani ministre želim mnogo uspeha, želim mnogo napretka i želim da imamo što više ovakvih sporazuma u narednom periodu, jer ćemo na taj način raditi u interesu, ne samo naše zemlje, već u interesu celog regiona, jer je pre svega to interes naše dece i generacija koje dolaze.Hvala vam i živela Srbija.

hvala. Sa velikim zadovoljstvom ću doći u Pirot. Imamo zaista puno tema koje treba da otvorimo. Na žalost ili na sreću, toliko ima projekata koji se odnose na ove strateške koridore da je jednostavno teško voditi svoje vreme poslovno, da kažem, maksimalno efikasno, jer dan je opet jako kratak.Da bi se sve ovo postiglo, mi nažalost moramo da nadoknadimo decenije izgubljene, naročito u ono vreme posle 2000. godine kada je u realnosti trebalo da bude najviše urađeno, jer su prilike bile takve da su zaista sve ove stvari ili mogle da se realizuju ili da uđu u neku završnu fazu realizacije.Tu smo gde smo, šta da radimo, moramo sada ovo da uradimo. Nismo mi birali vreme, nismo mi birali okolnosti. Okolnosti i zemlja nas je stavila pred ovaj izazov i samo je na nama da li ćemo ga mi ispuniti ili ne.Čulo se zaista jako puno govora ovde, jako kvalitetnih od starijih kolega, kolege Arsića koji je zaista imao, on je iskusan političar koji ume zaista svoje misli jako jasno da izloži ubojito, do mlađih kolega. Ja zaista moram da izrazim jedno zadovoljstvo i ponos što imam priliku da ovde govorim, jer ako se zamislimo sada, da li bilo gde u regionu ovaj nivo diskusije možete da čujete.Mi danas pričamo na izgled o jednoj relativnoj, jednostavnoj temi, hajde uslovno da tako kažem, pričam o 11 mostova na tri reke i o načinu na koji će oni biti održavani. Ali, mi u stvari pričamo o budućnosti naše zemlje, našeg regiona, saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, budućnosti „mini Šengena“, da li mi sebe vidimo da živimo zajedno i da zajednički napredujemo i svi ovde ili većina, govorimo bez strasti, bes srdžbe, iako smo svi mi svesni da je sigurno 500 hiljada pripadnika srpskog naroda u prethodnih 20 godina pobeglo iz svojih kuća i svoj novi dom našlo ovde posle stotinu godina života, da li u Bosni i Hrvatskoj ili gde god.Ja ovde nisam osetio srdžbu, ja sam ovde osetio perspektivu, pruženu ruku, ljubav. Sve one rezultate koje mi danas postižemo, nije bitno da li su to infrastrukturni projekti, putevi, pruge, vodni saobraćaj, vakcine, mi našim prijateljima iz regiona kažemo - budite deo ovoga, mi pružamo ruku, ne možemo mi da se odvojimo i isečemo od vas, neprirodno je da mi imamo administrativne barijere na prelazu između Srbije i Bosne i Hercegovine. To ne može da funkcioniše. To nije normalno. To niko ne želi.Želeo bih da zaključim taj nivo razgovora, taj nivo vizije, taj obim mladih ljudi koji su spremni da se za svoju zemlju žrtvuju, koji sede u ovoj Skupštini, to je ono što plaši mnoge, to je ono u čemu mnogi vide problem, Aleksandar Vučić pod jedan, je onaj u kojem vide problem, zato što on pravi ovaj naš sistem daleko boljim od svih zemalja u regionu, koliko god oni formalno bili u nekim integrativnim procesima ispred nas. U realnosti ili ćemo mi vući region ili će svi stagnirati.Hvala vam puno i još jednom vas pozivam da podržite ovaj zakon, on je u interesu naše zemlje, naših građana, ali i naših partnera u regionu. Hvala. Hvala vama, gospodine ministre i hvala svima koji su učestvovali u raspravi i zaključujem jedinstveni pretres.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00